Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovane dame i gospodo, znači pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tržištu plina. Kao što znamo reforma energetskog sektora započela je 2001. donošenjem Zakona o energiji i paketa zakona koji uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti, električne energije, tržište nafte i plina i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. Tim zakonima uspostavljen je osnovni zakonodavni okvir za restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora i za liberalizaciju tržišta plina i regulaciju energetske djelatnosti, te je obuhvaćeno restrukturiranje energetskih subjekata i stvaranje novog zakonodavnog, institucionalnog okvira, utvrđivanje tržišnih pravila, obveza javnih usluga i razdvajanje energetskih djelatnosti na tržišne i regulirane. Energetsko zakonodavstvo postalo je jedan od važnih segmenata na putu Republike Hrvatske prema članstvu u Europskoj uniji. Isto to zakonodavstvo se i u Europskoj uniji vrlo dinamično mijenjalo i Republika Hrvatska je pratila znači i te izmjene i usklađivala svoj zakonodavni okvir sa europskim zakonodavstvom. I ja neću opterećivati ovaj Dom sa svim izmjenama i dopunama zakona koji su doneseni od 2001. do današnjeg dana. Osnovni razlozi za donošenje ovoga zakona proizlaze iz potrebe da se omogući da Vlada Republike Hrvatske na određeno vrijeme zadrži mogućnost propisivanja najviše razine cijene prirodnog plina za povlaštene kupce. Pri tome se posebno misli na kupce iz kategorije poduzetništvo, odnosno za industrijske kupce. Naime, 1. srpnja 2011. došlo je do velikog povećanja cijene plina od 14% što je, znači od strane jednog dobavljača za koje je Vlada Republike Hrvatske smatrala da je nepotrebno i da se njime ruši međunarodna konkurentnost s hrvatskog proizvodnog sektora prije svega, temeljem svojih zakonskih ovlasti Vlada donijela Uredbu o izmjeni Zakona o tržištu plina koja je stupila na snagu 3. kolovoza. Dakle, u toj uredbi Vlada je propisala da Vlada može na određeno vrijeme propisati najvišu razinu cijene plina za povlaštene kupce u cilju zaštite gospodarskog interesa Republike Hrvatske i osiguranja međunarodne konkurentnosti uzimajući u obzir cijenu plina na međunarodnom tržištu za iste ili slične kategorije ovlaštenih kupaca. Uredba je omogućila donošenje odluke kojom se u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca najviša razina cijene prirodnog plina fiksira na iznos od 2,13 kuna po metru kubnom i primjenjuje se na povlaštene kupce osim kućanstava, odnosno one koji obavljaju proizvodnu djelatnost s godišnjom potrošnjom plina manjom od 100 milijuna metara kubnih plina. A posebno se primjenjuje za kupce koji kupuju plin radi proizvodnje toplinske energije za tarifu kupca prema odredbama Zakona o proizvodnji, raspodjeli i distribuciji toplinske energije. Ova odluka, znači zaštitila je hrvatski proizvodni sektor od udara cijene energenta koji se u tom trenutku bio dogodio. ovim prijedlogom izmjena Zakona o tržištu plina ova uredba sada se prenosi u zakon i dobija zakonsku snagu i znači postižu se sljedeći ciljevi. Provodi se zaštita gospodarskog interesa Republike Hrvatske i osigurava međunarodna konkurentnost hrvatskih proizvoda uzimajući u obzir cijenu plina. Za provedbu zakona neće biti potrebno osiguravati dodatna sredstva u državnom proračunu, a obrazloženje razloga za donošenje po hitnom postupku su bitni gospodarski, novonastali gospodarski uvjeti. Zahvaljujem na pozornosti. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Ministarstva gospodarstva. Evo na samom početku Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tržištu plina kojeg je Vlada Republike Hrvatske dostavila s ciljem znači da se ovim izmjenama u prvom redu zaštiti gospodarski interes Republike Hrvatske, ali isto tako da se osigura međunarodna konkurentnost hrvatskih proizvoda uzimajući u obzir cijenu plina na međunarodnom tržištu. Dakle, osnovni razlog donošenja ovog Prijedloga zakona o tržištu plina je da se odredbe Uredbe o izmjeni Zakona o tržištu plina provedu i ugrade u Zakon o tržištu plina a ovo je utemeljeno znači na članku 87. stavku 3. Ustava Republike Hrvatske. Dakle, mijenja se samo članak 72. Zakona o tržištu plina. Podsjećam evo rekao je i državni tajnik da je Vlada usvojila odluku o najvišoj cijeni, najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost i to za one s godišnjom potrošnjom manjom od 100 milijuna metara kubičnih plina, a posebno na kupce koji kupuju plin radi proizvodnje toplinske energije za tarifnog kupca prema odredbama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom izuzev kućanstava. Ta odluka je stupila na snagu 1. rujna 2011. 2,13 kuna po metru kubičnom. Tarifni sustav u Republici Hrvatskoj razrađen je i cijena plina vezana je uz energetsku vrijednost. To smo dobili podatke od Ministarstva gospodarstva. I zašto mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da je dobro. A cijena plina za povlaštene kupce u potpunosti je tržišno orijentirana, te ovisi a i do sad je ovisila o cijenama naftnih derivata. koja je preduvjet budućeg razvoja hrvatskog gospodarstva želim istaknuti da su za to ispunjeni tehnički uvjeti kao što su prekogranični kapaciteti za isporuku plina koji značajno prelaze potrebe Republike Hrvatske, ali i mogućnost povlaštenih kupaca da sklapaju ugovore sa drugim opskrbljivačima, te da promijene opskrbljivača, a u slučaju nezadovoljstva zamjenu drugih opskrbljivača u slučaju nezadovoljstva. Znači, tehnički uvjeti su ispunjeni. Što se zakonodavnog okvira tiče Vlada još uvijek radi na tome, naravno u onom smislu priprema zakonodavnog da bi zaštitila gospodarstvo. A da to baš, da ta liberalizacija tržišta baš ne ide lako pokazuje evo primjeri poljskog parlamenta nedavno koji je blokirala amandmane na Zakon o skladištenju nafte i plina, što naravno odgađa proces liberalizacije i u Poljskoj, iako znamo da je Poljska članica Europske unije. Povezivanje hrvatskog plinskog sustava sa europskim, gradnja LNG terminala, izgradnja novih energetskih objekata, te tržišna politika cijena prostor je koji treba iskoristiti za kvalitetnu pripremu da zajedničko europsko energetsko tržište. Iskoristimo li taj, mudro taj prostor pa i kroz nove zakone koji su u pripremi bit ćemo aktivni sudionici plinskog tržišta. Slijedom primjene odredbi trećeg energetskog paketa pristiglog iz Europske Komisije sve su odredbe koje su vezane za određivanje cijene energenata od strane Vlade preselit će se u ingerenciju regulatorne, regulatora, odnosno Hrvatske regulatorne

I u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Iako je se sabornica puni zbog glasovanja, pa se puno toga neće čuti, ali sam ponukan izići za ovu govornicu jer očito sa tržištem plina i cijenom plina nešto ipak nije u redu. Najbolji primjer za to je povećanje cijene plina za domaćinstva u gradu Slavonskom Brodu, odnosno cijene grijanja koje je plinsko i koje ovih dana da kažem potresa i grad Slavonski Brod, ali ovaj puta se radi ovdje o prijedlogu zakona, o dopuni Zakona o tržištu plina,

dakle to su kupci iz kategorije poduzetništva i industrijske kupce ograniči na 2,13 kuna po kubnom metru. Kada govorimo o prirodnom plinu onda je svakako potrebno spomenuti i činjenicu da Hrvatska ima i svoje vlastite izvore prirodnog plina, da je hrvatsko tržište opskrbljeno sa tim prirodnim plinom u, negdje u količini od oko 50%, a uvoz ili čak do 60%, a ostalo je uvoz, pa ponekad i nije jasno kako se zapravo regulira cijena plina i zašto je u Hrvatskoj problem i pored svojih i zaliha i eksploatacije plina da ima problem sa dobavljačima, ili opskrbljivačima, i kome smo mi to povjerili opskrbljivanje plinom Republike Hrvatske, a poglavito, ili posebice kupaca kategorije poduzetništva, odnosno industrijskih kupaca. Jasno da klub HDSSB-a u ovom slučaju i pokušaju Vlade da ovom mjerom i da kažem suzbije povećanje cijene plina će biti za ovakvu mjeru i za ovakav zakonski prijedlog, ali kažem moram ponovo spomenuti da je domaćega plina na našem tržištu gotovo 60%, domaćeg iz domaćih izvora, da u nekim gradovima poput evo Slavonskog Broda i poput, i bez obzira na ugradnju kalorimetara dolazi do diskrepance između potrošnje i cijene i povećanja cijene u potrošnji kod domaćinstava, pa mislim da je danas premalo vremena da šire o tome elaboriramo, ali u svakom slučaju tržište plina, cijene plina i zalihe plina, pa onda sve ono što je vezano uz snabdjenje plina Republike Hrvatske u zimskim mjesecima poglavito će trebati jednom drugom prilikom još detaljnije i kritičkije raspraviti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava se bio javio gospodin Maras. Nema ga. Prema tome zaključujem raspravu. **Bebić,